Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu /UNMIK/ u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 603 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod odlučivanja o dnevnom redu prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak obejdinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti zakon? Ne. Žele li izvjestitelji odbora? Ne.